P.Z.E. br. 501 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu financija, uvaženi Zdravko Marić. Izvolite. lijepa. Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Dakle vrlo kratko uvodno vezano za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje. osnovni razlog je potpuna uskladba sa pravnom stečevinom i regulativom Europske unije i to u jednom specifičnom segmentu koji se tiče same definicije stambenog štediše. Prema postojećem zakonu koji je zadnji puta mijenjan 2005. godine dakle stambeni štediša može biti državljanin Republike Hrvatske. Prema ovom prijedlogu izmjena i dopuna da ponovim još jedanput potpunu uskladbu s europskom regulativom, dakle da to nije samo državljanin Republike Hrvatske, nego i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Povrh toga ovim izmjenama i dopunama predlaže se mogućnost zaduživanja stambenih štedionica na financijskom tržištu, ako zakonom propisani izvori sredstava nisu dovoljni za podmirenje dospjelih obveza po ugovorima o stambenoj štednji. Do sada je bila mogućnost samo znači za podmirenje obveza po stambenom kreditu i na taj način se zapravo omogućava i bolje upravljanje likvidnošću samih stambenih štedionica. Također imamo dodatnu potrebitu uskladbu ovog zakona sa Zakonom o kreditnim institucijama i naravno sa osobnim identifikacijskim brojem. Još jedna važna ja bih rekao, odnosno prijedlog jedne važne izmjene i dopune u ovom zakonu, a tiče se sveopćeg ja bih rekao paketa mjera koje Vlada predlaže za gospodarski oporavak i razvitak, za jednu od važnijih mislim da će biti jedna od sljedećih tema i točaka za raspravu u Saboru. Ali u ovom zakonu mi smo predvidjeli, odnosno predlaže se liberalizacija ulaganja stambenih štedionica u projekte stanogradnje na način da stambene štedionice mogu kreditirati izvođače za projekte stanogradnje u RH za za zadovoljenje potreba, stambenih potreba stambenih štediša. Naravno da smo taj iznos sukladno i postojećoj regulativi morali na neki način ograničiti i to je do visine jamstvenog kapitala stambenih štedionica. i konzultativne i ine razgovore sa predstavnicima pojedinih stambenih štedionica. Vi znate da ih ima 5 i oni su naravno, suglasni su s ovim prijedlogom. Iznos, kada prevodimo ovo u brojke tog jamstvenog kapitala, se kreće prema raspoloživim podacima i do visine od 500 milijuna kuna. Ovaj zakon bi stupio na snagu 8 dana od objave u "Narodnim novinama". Naravno, jedino ova uskladba sa regulativom EU po pitanju definicije stambenog štediše ide od dana pristupanja EU. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu predstavnici klubova. U ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Nadica Jelaš, izvolite.

napomena vezano uz državno poticanu stambenu štednju. Naime, hrvatski sustav državno poticane stambene štednje obuhvaća 5 stambenih štedionica koje redom posluju u sklopu bankovnih grupacija. Konsolidirana bilanca stambenih štedionica iznosi 6,5 milijardi kuna. Usporedbe radi reći ću da bilančna svota stambenih štedionica predstavlja otprilike 1,8% bilančne svote poslovnih banaka. jedan je podatak daleko interesantniji, a to je taj da odobreni krediti stambenih štedionica građanima predstavljaju čak 5,6% svote stambenih kredita koje su odobrile poslovne pa iz toga vidimo da je značaj kredita trostruko veći od same bilančne svote. Nažalost hrvatski sustav stambenih štedionica obuhvaća samo 600 tisuća aktivnih štediša, što je svega 14% hrvatske hrvatske populacije ili gotovo 3 puta manje nego u sličnim sustavima srednjoeuropskih zemalja. Tako recimo u Češkoj stambena štednja obuhvaća čak 55% populacije. Očito je da u Hrvatskoj nisu ni približno iskorišteni svi potencijali sustava državno poticane stambene štednje pa se jasno postavlja pitanje zašto je tome tako? Najvažniji razlog svakako je preuranjeno smanjenje visine državnog poticaja. Podsjetit ću 2005. godine, dakle samo 6 godina nakon efektivnog funkcioniranja sustava, početka efektivnog funkcioniranja sustava, visina državnog poticaja smanjena je s 25 na svega 15% ili nominalno je to bilo s 1250 na 750 kuna. Ovaj problem dodatno je pojačan činjenicom da su upravo od 2005. do 2008. godine poslovne banke nudile vrlo konkurentne uvjete za odobravanje stambenih kredita, prije svega niske kamatne stope, pa su krediti stambenih štedionica zapravo postali neatraktivni. No, nastupom recesije nastaje nova situacija. Aktualna financijska kriza pojačava rizike bankarskog stambenog kreditiranja prvenstveno zbog varijabilnih kamatnih stopa i inozemnih kreditnih izvora koji su, vidimo to svakim danom, sve oskudniji i sve nedostupniji. Nasuprot bankarskim stambenim kreditima, krediti stambenih štedionica financiraju se iz domaće dugoročne štednje i to uz fiksne kamatne stope i to je zaista jedan važan razlog zašto bi poticanje domaće dugoročne štednje trebao biti jedan od prioriteta gospodarske politike. S druge strane hrvatsko graditeljstvo, znamo svi, je na koljenima, a eskalirajuća nelikvidnost gotovo u potpunosti je reducirala potražnju za stanovima. U takvim uvjetima posebno važna postaje činjenica da kroz poticanje štednje prosječnih građana država kroz sustav poticane stambene štednje pomaže imovinsku konsolidaciju i to upravo srednje hrvatske građanske klase. Jednom riječju ovo sadašnje vrijeme je pravo vrijeme za zaokret u odnosu države prema stambenoj štednji. Vrijeme je za poticanje aktivnosti stambenih štedionica kako bi stambena štednja postala važan štedno-kreditni proizvod koji bi pripomogao buđenju tržišta nekretnina i održanju graditeljske aktivnosti. Da bi stambena štednja postala atraktivnija, po nama, trebalo bi povećati državne poticaje za stambenu štednju. A da ima ekonomske računice za povećanje državnih poticaja potvrđuje činjenica da je doprinos sustava stambene štednje BDP-u samo tijekom 2008. godine iznosio oko 640 milijuna kuna ili 0,2%. Pored toga, kroz razna porezna davanja potaknuta aktivnošću štedionica državni je proračun oprihodovao još gotovo 450 milijuna kuna. Ti su prihodi 2 puta veći od godišnjeg iznosa neto isplaćenih državnih poticajnih sredstava koji su eto u 2008. godini iznosili 206 milijuna kuna. Dakle, možemo zaključiti da jedna jedinica državnog poticaja rezultira s 3 jedinice dodane vrijednosti i 2 jedinice poreznih prihoda i ako to nisu argumenti za povećanje državnih poticaja onda zapravo ne znam što bi bilo. Iako se ovaj zakonski prijedlog naziva novelom za gospodarski oporavak u njemu nažalost nema nikakvih značajnijih izmjena koje bi bile na tragu prekretnice u državno poticanoj stambenoj štednji. Jedini, i to vrlo skroman doprinos gospodarskom oporavku, u noveliranom zakonu vidljiv je u otvaranju mogućnosti da stambene štedionice osim samih stambenih štediša mogu kreditirati i izvođače u projektima stanogradnje. Nema povećanja državnih poticaja, a to znači da neće biti ni značajnijeg povećanja broja stambenih štediša, a samim time ni značaja stambene štednje uopće. U ovom zakonskom prijedlogu riječ je isključivo o usklađivanju s pravnom stečevinom EU pri čemu najvažniju izmjenu u zakonu predstavlja promjena definicije stambenog štediše. Naime, u pregovorima o poglavlju 4 o slobodi kretanja kapitala Hrvatska se obvezala ukinuti sve one odredbe koje diskriminiraju druge države članice te slijedom toga trebalo proširiti i definiciju stambenog štediše na način da osim državljana državljana RH stambeni štediša može biti i svaka druga fizička osoba s prebivalištem u RH bez obzira na to čija je ta osoba državljanin. Da li država članica EU ili nekih drugih država. Ovakvim određenjem stambenog štediše postiže se puna usklađenost Zakona o stambenoj štednji s odredbama glave 3. Ugovora o Europskoj zajednici odnosno ispunjavaju se obveze koje je Hrvatska preuzela u pregovaračkom poglavlju o slobodi kretanja kapitala. Jasno ovakvo određenje stambenog štediše primjenjivat će se kada Hrvatska postane punopravnom članicom Europske unije. Vezano uz definiciju stambenog štediše potrebno je naglasiti da stambeni štediše i korisnici stambenih kredita i dalje ostaju i jedinice lokalne samouprave dakle i općine i gradovi kao što je to uostalom i do sada bio slučaj, ali pod uvjetom da sredstva koriste za izgradnju stanova namijenjenih rješavanju stambenih potreba građana slabijeg imovinskog statusa. Uz ovu osnovnu izmjenu, dakle izmjenu definicije stambenog štediše mijenja se i pravno ustrojbeni oblik stambenih štedionica. Naime stambena štedionica ubuduće će se moći osnivati isključivo kao dioničko društvo za razliku od do sada važećeg zakona po kojem se mogla osnivati i kao društvo s ograničenom odgovornošću. Zakon kao što je rekao i državni tajnik predviđa još neka usklađenja i to sa Zakonom o kreditnim institucijama kojim se uređuje poslovanje stambenih štedionica kao kreditnih institucija, dalje sa obiteljskim zakonom koje izvanbračne partnere izjednačava sa bračnim partnerima a vezano za mogućnost ustupanja prava iz Ugovora o stambenoj štednji članovima obitelji stambenog štediše, i naposljetku sa Zakonom o osobnom identifikacijskom broju jer će se za identifikaciju štediše prilikom popunjavanja zahtjeva za isplatu državnih poticajnih sredstava ubuduće koristiti osobni identifikacijski broj umjesto dosadašnjeg jedinstvenog matičnog broja građana. Naime, identifikacija je važna iz razloga što stambeni štediša ima pravo na državna poticajna sredstva samo u jednoj stambenoj štedionici. Novelom ovog zakonskog prijedloga predviđeni su neki novi poslovi za stambene štedionice, tako je prvi novi posao usmjeren već spomenutom gospodarskom oporavku graditeljstva. Naime, stambenim će štedionica biti omogućeno da osim stambenih štediša kreditiraju i proizvođače u projektima gradnje s ciljem postizavanja povoljnijih uvjeta za rješavanje stambenih potreba svojih stambenih štediša. Mogućnost kreditiranja limitirana je dakako iznosom jamstvenog kapitala same stambene štedionice. I drugi novi posao stambenih štedionica je zastupanje u osiguranju, u čemu su stambene štedionice izjednačene s poslovnim bankama. Dakle, obzirom da predstavlja usklađenje s propisima Europske unije, Klub SDP-a podržati će ovaj zakonski prijedlog u predloženom tekstu ali s nadom da će sljedeća novela ovog zakona rezultirati kvalitetnom promjenom statusa državno poticane stambene štednje. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Vesna Buterin u ime Kluba HDZ-a. Izvolite.

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje s Konačnim prijedlogom zakona. Važeći zakon o stambenoj štednji državnom poticanju stambene štednje studio je na snagu 1. siječnja 98. godine. Prema tome je Zakonu moguće osnivanje stambenih štedionica, odnosno specijaliziranih kreditnih institucija za stambeno financiranje. Stambena štednja je prema važećem Zakonu posebna namjenska štednja koja je prikupljena od domaćih fizičkih i pravnih osoba zbog rješavanja stambenog pitanja, odobravanjem kredita za stanogradnju državljanima Republike Hrvatske a uz potporu putem državnih poticaja. Ukoliko se općine i gradovi koriste tim sredstvima za izgradnju stanova zbog rješavanja stambenog pitanja građana slabijeg imovnog stanja, onda i oni mogu postati štediše i korisnicima kredita. Izmjenama i dopunama Zakona iz 2005. godine omogućeno je odobravanje kredita za međufinanciranje čime se smanjilo razdoblje štednje za sve stambene štediše koji žele realizirati kredit. Dakle, više nije potrebno štedjeti dvije godine da bi se stekli uvjeti za dobivanje stambenog kredita, pa se kredit može dobiti i prije isteka roka. iz državnog proračuna se isplaćuju državna poticajna sredstva u visini od 15% uplaćenih uloga stambene štednje. Najviši iznos državnih poticajnih sredstava koji se može ostvariti tijekom jedne kalendarske godine iznosi 750 kuna. Važno je naglasiti da u Hrvatskoj postoji odnosno posluje ukupno 5 stambenih štedionica gdje je u sustav stambene štednje u Hrvatskoj uključeno negdje oko 600 tisuća građana ili 15% ukupnog stanovništva. Važno je reći isto to da je svjetska financijska kriza opet učinila privlačnom osiguranu stambenu štednju, a svima koji se uključuju u nju radi podizanja stambenih kredita, u posljednje su vrijeme zanimljive fiksne kamate na to zaduživanje, budući da banke podižu cijene takvih zajmova jer ih odobravaju po promjenjivim kamatnim stopama. Fiksna kamatna stopa znači da osoba koja je primjerice prije 5 godina počela štedjeti, može već sutra podignuti kredit po kamati koju je onda potpisala a koje se kreću do 5% ovisno o odabranom u današnjim uvjetima je zapravo to izuzetno atraktivna kamata s obzirom na to da su se cijene stambenih kredita u bankama koje primjenjuju promjenjive kamatne stope popele iznad 6%. Dakako, nakon isteka 5 godina štednja svaki stambeni štediša stambeni štediša može uzeti ušteđevinu, poticaje i kamatu bez podizanja kredita. Tako je u nekim stambenim štedionicama u Hrvatskoj pojačani interes za stambenu štednju počeo već u listopadu pretprošle godine kada je sklopljeno gotovo 40% ugovora ugovora više nego u istom mjesecu godinu dana ranije. U nekim je štedionicama u 2008. godini sklopljeno dvostruko više ugovora nego godinu ranije. Još veći rast ugovaranja očekivan je iz razloga što je i nadalje štednja u stambenim štedionicama jedna od najisplativijih i najsigurnijih investicija, odnosno među najboljim i manje štetnim produktima na Hrvatskom financijskom tržištu. Uz to naše štedionice usprkos tome što u novije vrijeme rastu kamate na kredite još daju i povoljnije stambene kredite. Izmjene i dopune ovoga Zakona odnose se prije svega na ukidanje svih odredbi koje diskriminiraju druge države članice Europske unije. Slijedom navedenoga predložena je izmjena odredbe koja definira stambenog štedišu na način da stambeni štediša može biti osim državljana Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Nadalje izmjenama se isto tako liberalizira i ulaganje stambenih štedionica kojima se dopušta odobravanje kredita izvođačima, odnosno građevinarima za projekte stanogradnje za zadovoljavanje stambenih potreba stambenih štediša i to do iznosa jamstvenog kapitala stambene štedionice. Također se dopušta stambenim štedionicama i obavljanje poslova zastupanja u osiguranju na način kako je to dopušteno i bankama. Predloženim izmjenama ovoga zakona otvaraju se dodatne mogućnosti razvoja i financiranja stambene izgradnje. Upravo klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje. Hvala. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržavamo i podržat ćemo ovaj prijedlog zakona. Zakona koji je s jedne strane usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije, a s druge strane naša obveza koja će proizaći s našim ulaskom u Europsku uniju, a to je da i strani građani imaju pravo na poticajnu štednju i govorimo o jednom zakonu koji po nama u klubu Hrvatske narodne stranke, definitivno zakon koji je ozakonio sustav, sustav stambene štednje koja definitivno ima jednu snažnu, antirecesijsku podlogu, sustav koji potencijale sustava koje ne koristimo, jer činjenica da sustav stambene štednje ima čitav niz pozitivnih učinaka na poticanje stanogradnje, a posebno i na čitav niz drugih industrija koje su vezane na stanogradnju. Naime, poznato je da na građevinsku operativu vezano je još 27 razno raznih drugi proizvodnih grana. I posebno sada u ovo recesijsko vrijeme u trenutku kada nam građevinska operativa praktički na izdisaju, kada je procjena gubitka posla cca 50 tisuća zaposlenih u građevinskoj operativi u odnosu, što je ogromna cifra u odnosu na 130 tisuća ukupno zaposlenih. I činjenica da u nedostatku javnih radova da je stanogradnja jedna šansa i jedna mogućnost za zapošljavanje tih kapaciteta, za poticanje s tim segmentom bar u jednom malom segmentu gospodarskog rasta, jer je činjenica da kada se krenulo sa sustavom poticanja stanogradnje, da je po tom osnovu bruto društveni proizvod rast od 2%. Prema tome, ne treba posebno elaborirati vrijednost i značaj poticanja stanogradnje. Ona je evidentna, jer činjenica da kada govorimo o stambenoj štednji, da je odnos uloženog prema ukupnim poreznim efektima da je odnos uloženog kroz poticajnu štednju prema ukupnim ekonomskim učincima jedan naprema i činjenica da imamo da je osmišljen sustav poticajne stanogradnje, činjenica da imamo Zakon o poticanju stanogradnje, da je to jedan od vrlo rijetkih sustava u kojem je čitav ciklus potpuno zaokružen. A ono što je najvažnije financijski osigurana sredstva praktički od projektiranja do konačnog kupca. Jedan jedinstveni sustav koji jednostavno onemogućuje sve pa i državu da ostaje bilo kome dužna i sustav koji ima svoj i antikorupcijski karakter, a to je da nema potreba da plave koverte bilo kome na bilo koga utječu, a da bi se izborilo za svoje pravo naplate nakon izvršenih radova. Međutim, taj sustav poticaja, taj sustav POS-a mi smo potpuno napustili, on je praktički zamro, njega praktički nema. Primjer je ono naselje, karikatura od naselja, mogu slobodno reći i tragedija kako i na koji način se jedan dobar projekat može uništiti je ono naselje u Sesvetama. Vlada Republike Hrvatske je imala kompletnu projektnu dokumentaciju, imala je sve elemente za pokrenuti taj projekat prije 6, 7 godina, 6 godina. Ministarstvo je tu dokumentaciju prodalo gradu Zagrebu, projektnu dokumentaciju i grad Zagreb je napravio jedan vrlo uspješan projekat vrlo uspješan projekat koji u konačnosti stvarno djeluje kao karikatura, koji u konačnosti po jediničnoj cijeni stambenog prostora u odnosu na POS-ov model skuplji za 300 eura. I to je primjer kako i na koji način jedan dobar projekta, jedan dobar sustav zadržao izuzetno koristan sustav i u smislu zaposlenja građevinskih kapaciteta i sve ostale industrije koje su vezane na građevinu, sustav koji ima dobar porezni potencijal, jednostavno ne brigom, ne kompetentnošću, a ono što je najgore zbog mogućih osobnih interesa doslovce uništen. I smatram da ovaj potencijal kojeg imamo u stambenim štednjama, jer činjenica da danas banke kreditiraju isključivo kupce stanova isključivo kupce stanova svojih klijenata. Činjenica da banke ne razvijaju, nisu ni spremne, nemaju ni interesa kreditirati nove klijente, nove projekte i tu jedan od problema zašto i zbog čega nam je stanogradnja potpuno pala. I posljedica svega toga je da mi u ovom trenutku imamo 10 tisuća stanova izgrađenih i neprodanih. Posljedica svega toga je činjenica da imamo blokirano u tih 10 tisuća stanova negdje cirka 8 milijardi kuna zaleđenog kapitala. Aktiviranje tih 8 milijardi državni proračun samo kroz stavku PDV-a dobiva milijardu 200 kuna. I mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da ovaj sustav poticajne štednje, stambene štednje u kombinaciji sa sustavom poticajne stanogradnje a o čemu isključivo Vlada odlučuje daje šansu, daje mogućnost da taj zamrznuti kapital, govorimo o cirka 8 milijardi u izgrađenim neprodanim stanovima da se taj kapital može aktivirati, da se taj kapital može aktivirati, dapače novim po modelu poticajne stanogradnje uz poticaj države, da može otvoriti novu šansu i novu mogućnost razvoja stanogradnje a slijedom toga i zaposlenja svih ovih kapaciteta koji su danas u izuzetno teškoj situaciji, dapače u bezizlaznoj situaciji. U kontekstu prije svega osobne odgovornosti, u kontekstu i poziva predsjednice Vlade Republike Hrvatske da svatko od nas da svoj doprinos u predlaganju mjera kako i na koji način izaći iz krize mi u Hrvatskoj narodnoj stranci smo još prije mjesec dana predložili jedan sustav koji nadogradnja modela POS-a poticajne stanogradnje, nazvali smo ga POS plus smo ga POS plus a vrlo je jednostavan. Po modelu poticaja uključivanjem agencije za promet nekretnina pokrenuti prodaju ovih izgrađenih i neprodanih stanova ali po modelu POS-a to znači sa zagarantiranom gornjom cijenom učešćem budućeg kupca u nekom određenom postotku a razliku razliku kreditom banke ali temeljem javne nabave kojega provodi agencija i čija kamata sasvim sigurno ne može biti ona koju banke danas koriste, sasvim sigurno ne može ta nego daleko niža. I na taj način mi stvaramo mogućnost da ako ne čitav iznos ali barem dio iznosa 8 milijardi kuna koliko je zamrznuto kapitala u neprodanim stanovima da krene u funkciju, da uđe u financijske tokove stvaramo mogućnost da 1,2 milijarde kuna nenaplaćenog PDV-a koji je zamrznut u tim neprodanim stanovima da bude prihod državnog proračuna, pokrećemo stanogradnju i na taj način za građane smo osigurali kupnju stana po povoljnijim uvjetima, za investitore mogućnost prodaje stanova, povrat kapitala i osigurano plaćanje, za državu, za ulaganje od jedne kune prihod samo od poslanog PDV-a bio bi 1,3 kune. S obzirom na porez na promet nekretnina to se penje na 1,4 kune, očuvanje radnih mjesta, rast proizvodnje, likvidnost plaća i doprinosa da sad dalje ne nabrajam ali na kraju radili smo i usporedbu radili smo i usporedbu na bazi stana od 70 kvadrata. Po tom modelu anuitet za konačnog kupca po modelu POS plus bio bi 148 eura manji ili mjesečna rata bi bila 148 eura manja nego je po sadašnjim komercijalnim uvjetima naših banaka. Ukupna razlika nakon otplate čitavog kredita bila bi 55 tisuća eura za taj stan manja nego je to u varijanti komercijalnih kredita. I u konačnosti cijena stana bi bila 23% niža nego je to trenutno po modelu koji sada egzistira a to je na bazi komercijalnih kredita. Prema tome, čitav niz prednosti je poznat, poznat je u modelu POS-a. Međutim, drugo je pitanje koliko mi stvarno želimo taj model koristiti za opće dobro ili koliko ga želimo umrtviti ili spriječiti za osobno dobro. To je druga priča, druga stvar. Po tom modelu definitivno postoji mogućnost i varijanta, potpuno razrađena varijanta da ja sad danas nju ne elaboriram ali mi smo ju u Hrvatskoj narodnoj stranci potpuno razradili i predložili predsjednici Vlade kao moguće rješenje u tom segmentu. Da li će se taj model akceptirati ili neće, mi se toplo nadamo da hoće i ovaj Fond Fond za potporu gospodarstva, ove mjere za potporu gospodarstva također na tom tragu smo predložili jednu varijantu još prije tri mjeseca i drago mi je da to kreće. I draga mi je sama činjenica da se konačno počela i uvažavati logika jednostavnosti projekta, jednostavnosti rješenja za rješenje određenog projekta. Nadamo se mi u klubu Hrvatske narodne stranke da će i ovaj model POS plus biti biti verificiran kroz konkretne akcije i akcije Vlade Republike Hrvatske a vezano na još jedanput da se vratimo na ovaj zakon o kojem raspravljamo a to je izmjene i dopune Zakona o stambenoj štednji. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke ga podržavamo ali istovremeno i pozivamo i prozivamo Vladu Republike Hrvatske da taj potencijal zajedno sa sa sustavom zakonski i sustavom koji je dokazao uspješnost i pozitivne strane POS modela kroz ovaj drugi, ne mora se zvati POS plus, neka se zove na bilo koji drugi način ali ključno je da tih 10 tisuća stanova koliko je izgrađeno i neprodano da se stavi u funkciju a slijedom toga i svi oni pozitivni efekti koji iz toga proizlaze pa nadamo se da ćemo i to dočekati. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Boris Klemenić. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje stupio je na snagu 1. siječnja 1998. godine. Bio je donesen zbog potrebe razvoja ugovornog modela namjenske štednje i stambenog kreditiranja, a predvidio je osnivanje specijaliziranih kreditnih institucija za stambeno financiranje tzv. stambene štedionice. Pod stambenom štednjom podrazumijeva se posebna namjenska štednja radi rješavanja stambenih potreba građana odobravanjem kredita za stanogradnju hrvatskih građana uz potporu države na području Republike Hrvatske. Stambenim štedišom i korisnikom kredita prema dosadašnjem zakonu mogu postati hrvatski državljani te općine i gradovi ako se tim sredstvima koriste za izgradnju stanova radi rješavanja stambenog pitanja građana slabijeg imovinskog stanja. Budući je Republika Hrvatska u procesu pregovora za pristupanje Europskoj uniji preuzela obvezu uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije obveza je Republike Hrvatske ukinuti i sve odredbe koje bi u neravnopravan položaj stavile prava država članica Europske unije, odnosno njihovih građana. U pregovorima u poglavlju 4.-Sloboda kretanja kapitala Republika Hrvatska obvezala se ukinuti sve odredbe koje diskriminiraju druge države članice, a to znači sloboda kretanja kapitala spada u tzv. četiri slobode, to su roba, ljudi, usluga i kapitala na kojima se temelji funkcioniranje jedinstvenog europskog tržišta, a dijeli se na tri dijela: slobodu kretanja kapitala, platne sustave i sprečavanje pranja novca. Slijedom navedenoga učinjene su izmjene postojećeg zakona pa je u članku 6. izmijenjena definicija stambenog štediše tako da ona sada uključuje i svaku fizičku osobu koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Dakle, nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju stambeni štediša uz hrvatske državljane moći će biti svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj čime se postiže puna usklađenost zakona sa odredbama ugovora o Europskoj zajednici, glava 3 te se ispunjavaju obveze koje je Republika Hrvatska preuzela u poglavlju 4.-Sloboda kretanja kapitala. Na taj način otklonjen je neravnopravan položaj između građana država članica koji po dosadašnjim propisima nisu mogli biti stambeni štediše i hrvatskih državljana. Predmetni zakon je nomotehnički dorađen i usklađen sa Zakonom o kreditnim institucijama kojima se uređuje poslovanje stambenih štedionica kao kreditnih institucija. Također, novina je i to što će se najnovijim noveliranjem zakona dopustiti stambenim štedionicama odobravanje kredita izvođačima, odnosno građevinarima koji temeljem zakona koji uređuje građenje mogu obavljati građevinsku djelatnost i to za projekte stanogradnje u Republici Hrvatskoj za zadovoljavanje stambenih potreba stambenih štediša i to ukupno do iznosa jamstvenog kapitala stambenih štedionica. Riječi … /Govornik se ne razumije./… i liberalizacija zakona su nužne i u skladu su obveza i napora koje Republika Hrvatska ulaže kako bi svoje standarde približila onima koji vladaju zemljama članicama Mi u klubu HSS-a pozdravljamo sve pozitivne korake i odobravamo radnje koje nas vode priključenju zajednici europskih naroda sa visoko postavljenim standardima, s ciljem ostvarenja kvalitetnijeg i produktivnijeg života. Kako je već ranije napomenuto, ovim izmjenama zakona postiže se puna usklađenost s odredbama Ugovora o Europskoj zajednici, glava 3 te se ispunjavaju obveze koje je Republika Hrvatska preuzela u poglavlju 4 a to je Sloboda kretanja kapitala što smatramo nužnim i opravdanim. Klub HSS-a podržat će ove izmjene zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I sada je na redu klub HDSSB-a, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege saborski zastupnici. Stara naša narodna hrvatska poslovica kaže: "u radiše svega biše, u štediše još i više" pa onda i ovaj ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, s konačnim prijedlogom zakona, bi u tom smislu i komentirao i danas raspravljao. Danas je izvedbena cijena stana u Republici Hrvatskoj kažu prosječno oko 700 eura. Kakva je cijena stana na tržištu svi dobro znamo. Znamo da je u posljednje vrijeme s obzirom na slabu potražnju, jasno da potražnja uvjetuje i cijenu, dakle slaba potražnja i došlo je do pada cijene stanova, ali još uvijek ne toliko koliko je ova je ova razlika između izvedbene cijene stana i one prodajne i gdje mjesta ima ovaj prijedlog koji je maloprije došao iz kluba HNS-a o o poticajnoj štednji i poticajnoj stanogradnji. E sada, danas je ovdje ovo drugo, dakle odnosno prvoj poticajnoj štednji na dnevnom redu rečeno je također da pet stambenih štedionica raspolažu s nekim 6,8 milijardi kuna što je u odnosu na bilančnu svotu banaka jedna mala stavka od 1%, ali u konačnici kada se gledaju bilančne svote koje te štedionice plasiraju u obliku kredita svojim klijentima onda to iznosi u ukupnoj svoti 5 do 6% kredita kredita stambenih u Republici Hrvatskoj, što je očito značajno s obzirom na osnovna bilančna sredstva. Država potpomaže i potiče stambene štedionice s 15% poticaja u osnovi na samo 5 tisuća uloženih sredstava od stambene štedionice. I osobno sam evo prije Božića i Nove godine postao član jedne stambene štedionice, ali kad se bolje promotre ti uvjeti mislim da 750 kuna koliko Ministarstvo financija, odnosno država Hrvatska daje za poticaje, a prije je bilo 25% 2005. godine i nisu nekakva značajna sredstva pogotovo stoga što se ta sredstva sasvim sigurno kroz porez u ciklusu prodaje stanova vrati u Ministarstvo financija. Rekao bih i višestruko vrati. Zbog toga kažem tih 15% plus da štediše stambenih štedionica onih nekakvih 2% kamata koje daje štedionice a koje vjerujte mi, nakon što sam pročitao uvjete te štedionice i nakon što sam dobio prvo izvješće vidim da pojedu troškovi ili obračun samoga rada i djelovanja te štedionice. Je li u pitanju mala varka ili ne plus otvaranje računa koje košta 200 kuna kuna itd. Tako da bih rekao da, neću reći da, bilo bi pregrubo da kažem da se radi i o malom financijskom inženjeringu, ali ima i elemenata da se ovako to da se ovako to malo gleda s druge strane, iako s obzirom na recesiju i s obzirom na poskupljenje kredita u komercijalnim bankama ostaje građanima ipak po možda povoljnija solucija štedjeti u stambenim HDSSB je uložio amandman na ovaj prijedlog zakona i to na članak 3. u kojem se govori da štediše i korisnici prema odredbama ovoga zakona mogu biti općine i gradovi stanova, koriste za izgradnju stanova radi rješavanja stambenih pitanja osoba slabijeg imovnog stanja. U produžetku ove rečenice bih, mi smo još dodali, ili ako se radi o kupnji ili izgradnji stanova za humanitarne ili u humanitarne svrhe. Također kada sam pošao jučer iz Slavonskog Broda imao sam priliku razgovarati sa udrugom za liječenje oboljele djece od leukemije koja se naziva u Slavonskom Brodu Ta udruga "Slap", dakle za brigu o djeci koja su oboljela od leukemije svakomjesečno u, dakle u ima po sedmero ili osmero djece koji boluju od leukemije na liječenju kemoterapijom u Zagrebu. Za svako od njih je potrebna pratnja, nužna je pratnja i svako od tih roditelja ovdje u Zagrebu se snalazi kako zna i umije. Ne može li pravni subjekt poput Grada Slavonskog Broda ili nekog drugog pravnog subjekta ili više pravnih subjekata, dakle u ove humanitarne svrhe kupiti stan ili štediti u stambenoj štedionici da bi kupila stan za ovakvu jednu humanu potrebu i humanu svrhu. Evo u tom se sastoji taj naš amandman za kojega molimo razumijevanje kod državnog tajnika i Vlade Republike Hrvatske jer se zaista radi o, mislim da ovdje ima predstavnika gradova kao što je na primjer Požega i Dubrovnik koji su riješili takvu stvar, dakle kupovinom stana u Zagrebu za ovakve potrebe. Pa kao što imaju već neki, tako i koji su to riješili mislim da se to može bez ikakvih problema, iako je ovo P.Z.E. Dakle, nosi P.Z.E. br. 501., nosi oznaku "E" može bez oznaku na europske standarde možemo mi biti i bolji od europskih standarda i neke stvari popraviti u našem zakonodavstvu ili dodati nešto. Zbog toga HDSSB će prihvatiti ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje s Konačnim prijedlogom zakona uz ovaj naš evo da kažem jedan mali amandman kojega smo priložili tijekom ove rasprave. Hvala vam lijepa. Drugi je po redu uvaženi zastupnik Gordan Maras. Nema ga, gubi pravo rasprave. Treći je po redu uvaženi zastupnik Jerko Rošin. Ima ga. I izvolite. **Rošin, Gospodine predsjedavajući, gospodo iz Vlade, ovo mi se često dogodi da taknem mikrofon. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticaju državne štednje s Konačnim prijedlogom zakona je svakako dobro došao i nema posebnog razloga zašto bi se ovaj zakon u nekom kritičkom smislu uopće raspravljao. Radi se o usklađivanju sa pravnom stečevinom Europske unije. Dopunio se sa pravima tko ima pravo na stambenu štednju. Sve ono što je do sad rečeno, izvođačima koji su tu, financiranje stambene štedionice i svi oni koji imaju boravak u Hrvatskoj, prebivalište u Hrvatskoj jedino kad se kaže prebivalište s pravne točke gledišta ne znam je li prebivalište stalno, privremeno, povremeno, ima li u tome ikakve razlike da bi se moglo to iskomentirati što prebivalište znači. osim usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije zapravo se postavlja pitanje pravog smisla stambenih štedionica. Znamo u načelu što one znače, znam što se s njima omogućava. Ali fali ovome mogli, da bi o smislu stambene štednje mogli razgovarati. Naime, postoje paralelno dva stajališta, dva pojma, dvije spoznaje. Jedna od njih govori o tome kako ljudi ne mogu tako lako doći do stana, da imaju puno nezadovoljenih potreba stambenih, a istodobno se tvrdi kako u Hrvatskoj ima puno više stambenog prostora nego što ima stvarnih potreba što znači da neki imaju i više od jednog stana, što znači da neki imaju na takav način osim rješenja svog krova nad glavom imaju rješenje nekih drugih potreba i zahtjeva što znači da se koriste drugim stanovima za posebne prigode. Mnogi to zovu secund home, neki to zovu holliday apartmance ili itd. Ali ih ima koji u Zagrebu stalno žive na stalnoj adresi, u Splitu imaju povremeni boravak. Ima ih koji u Splitu žive na stalnoj adresi, a povremeno imaju boravak i u Zagrebu. Dakle, kad govorimo o stambenoj štednji onda bi trebalo isto tako jedanput definitivno doći do podatka do kojeg ja na žalost nisam uspio doći i u vrijeme dok sam bio predsjednik Vladinog savjeta za prostorno uređenje države. Koliko ima mjerila struje da bi pomoću toga došlo do spoznaje koliko stvarno stambenih prostora ima. Kad bi se stambena problematika svela samo na one koji imaju potrebu rješenja krova nad glavom, dakle svog prvog stana i stambenog prostora onda bi se mnoge druge stvari na području turizma mogle drugačije rješavati. I mislim da je ovo barem prigoda da se o tom problemu progovori ako se ne i dobije odgovore. Zapravo ne postoji prigoda u kojoj bi mogli tu temu stavljati na stol. Dalje, nedostatak strategije odnosa prema stambenoj problematici kao jedan poseban dokument. Znamo da se koristimo različitim instrumentima pa je tako i POS jedna od kategorija rješenja stambenog problema. Znamo da smo nekad imali i stambene zadruge koje su rješavale stambeni problem stambeni problem svojih zadrugara, praktički štediša kroz različite firme koje su se s time bavile. No, onaj pravi problem rješenja stambenog problema, a odnosi se praktički na cijenu jednog metra četvornog da bi netko došao do stana, nije nikad analiziran da bi se iz njega moglo izvući pouke koje bi kazali u kojem smislu stambena štednja treba ići. Ako cijena na tržištu jednoga stana košta recimo od 2 do 3 tisuće eura, a ako se istu tu kvalitetu stana može u nekoj postkonstrukciji dobiti za tisuću eura, ili 917 kao što je bilo propisano, kao limitirajuća vrijednost, postavlja se pitanje u čemu je ta razlika. Ta razlika u svakom slučaju nije u profitu onoga koji gradi, ne može biti tolika razlika, a veliki dio te razlike u cijeni odnosi se na cijenu zemljišta. Dakle, u strukturi cijene stana, a kao mogućnost da se do stana, do stambenog krova dođe, vrlo je značajno prispodobiti cijene zemljišta i cijene troškova gradnje i cijene pratećih troškova da bi se stan mogao dovršiti i dati nekome na korištenje. Mislim da se u analizi svega toga skupa može ustanoviti i sadržajniji smisao stambene štednje, ono usmjeravanje štednje u jednom određenom pravcu ili na koji način ili na kojim prostorima ili na kojim područjima. I ovdje je iskazano da se zakon, zapravo ovaj prijedlog prijedlog izmjena i dopune zakona zapravo referira na zakon iz '98. godine istaklo se da je u Hrvatskoj 14% štednje u odnosu na 60% u europskim zemljama, svakako pokazuje i racionalnost stambene štednje. U raspravi smo danas, neovisno o ali razgovarali smo o smislu stambene štednje i recimo ustanovljava se da bi stambena štednja mogla biti kvalitetnija štednja nego neka druga vrst štednje ukoliko postoji netko tko će tu štednju racionalno iskoristiti, kojemu je potreban stan. Ako mislimo da nam je potrebno rješavati problematiku stanovanja, omogućiti što širem broju ljudi da riješi svoje stambeno pitanje, ako nam je cilj potaknuti tu stambenu štednju, a vidimo da ima veliki veliki financijski potencijal u toj štednji kroz ovih 5 prijavljenih u dokumentu štediša, vjerojatno bi bilo korisno sniziti kamate na stambenu štednju, da se da svojevrsni poticaj bankarski, "Narodne banke" ili ne znam tko se s time konkretnije bavi, da bi se snizile kamate na kredite koji se daju za stambenu štednju, kao šta bi bilo dobro i dati veći poticaj veći poticaj onima koji štede u tu svrhu, odnosno da bi štedjeli u tu svrhu. Jedna stvar koja se odnosi na ovaj zakon, kao što se odnosi i na mnoge druge zakone koji su ovdje u saborskoj proceduri, to je jezik u kojem puno slučajeva jednostavno je neprihvatljiv, urednost teksta koja se daje, higijena teksta. Što bi rekli da se u Dalmaciji kaže falinga, u Zagrebu tipfeler, a zapravo se kaže zatipka, greška u pisanju ili lapsus calami iz latinskoga. Ovdje ima dosta toga što bi trebalo ispraviti, jer jednostavno je neprihvatljivo da uđe, da dobijem tekst u kojem postoje takve greške, da umjesto do piše od ili obrnuto, uz obrazloženje u članku 15. Jednostavno nije uredno pročitati izviđač umjesto izvođač, jer su to kao ono domobranske instalacije umjesto gromobranske, ili statistički proračun umjesto statičkog proračuna, pa samo ukazujem na to, nije to specifičnost ovog zakona i ovoga teksta, ali općenito oni koji daju tekstove na na to bilo bi dobro da malo o jeziku se vodi više računa. I jedna riječ koja se ovdje koristi, koju apsolutno razumijem šta znači, ali možda bi se mogla naći hrvatska riječ koja drugačije, jer je vrlo nespretna i ružna, grubo zvuči, zove se, kaže se identifikator stambenog štediše. To je toliko tuđe djeluje, ne djeluje, sigurno da nema hrvatski korijen, ima strani korijen, ali možda bi se mogla naći neka druga riječ da bi se pokazalo onoga, istaklo onoga koji štedi, umjesto riječi identifikator. I u članku 31. u stavku 2., odnosno točki 1. piše da, da, radi se o kaznenim mjerama, u kaznenim mjerama u kojim kaže novčanu kaznu i to i to, kaznit će se za prekršaj stambena štedionica ako obavlja poslove stambene štednje, a nije registrirana kod nadležnog suda. Može se kazniti onaj koji se tim poslom bavi, a nije registriran, jer ako je stambena štedionica, onda je registrirana, ako nije registrirana nije stambena štedionica. Je li me razumijete? Dakle, kaznit će se onaj tko se poslovima stambene štednje bavi, a nije registriran za a ne stambena štedionica koja nije registrirana, jer ne može biti stambena štedionica ako nije registrirana. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Nevenka. Pardon. Imali smo jednu repliku, uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Iz osobnog iskustva i iskustva mnogih drugih moje generacije da tako kažem to naprosto, koliko god dobro bilo mišljeno, koliko god kamate koji se dobiju na kredit temeljem stambene štednje bile zaista, odnosno doista najpovoljnije, vi naprosto stambena štednja nije mišljena da nakon vremena od dvije ili 5 godina dobite kredit, mislim dovoljno veliku količinu novca kojom možete kupiti stan. Stambena štednja ima smisla ako roditelji krenu štediti za svoju djecu pa se radi o jednom srednjoročnom ili dugoročnoj štednji, međutim koliko god se radilo o dobrom projektu, on naprosto nije, da tako kažem nije dobar i nije efikasan da bi mladi ljudi mogli doći do stana. I zapravo je tragično da bilo kojoj mlađoj osobi doći do kredita znatno lakše uzimajući komercijalni kredit bilo koje poslovne banke, jer uglavnom svi imaju kreditne linije za mlađe ne znam od 35 godina, 40 kako koja banka, nego ići sa stambenom štednjom. I drugo, vi ste kao jedan od prijedloga rekli da bi trebalo razmisliti o povećanju poticaja na stambenu štednju. Ja ću vas samo podsjetiti da je prije nekoliko godina upravo Vlada HDZ-a taj poticaj smanjila sa tisuću 500 na 750 kuna maksimalnog poticaja godišnje, pa mi je žao što tada niste reagirali. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Jerko Rošin. **Rošin, Jerko (HDZ)** Ne znam jeste li prečuli, ili vam se nije učinilo bitnim kad sam kad sam govorio o strategiji rješavanja stambene problematike i sabiranju svih podataka da bi se do toga moglo doći i tako usmjeriti našu pozornost na ono što je bitno, što je relevantno za rješenje stambene problematike. U svijetu, ali i u Europi postoje različita iskustva kako se rješava, postoji stambeni lizinzi u kojima ja kupujem 20 godina. Kolegice vama sam replicirao, pa. Postoji stambeni leasing gdje ja mogu kupiti jednostavno stan kojeg ću koristiti samo 20 godina, a nakon toga dobivam otpis jer će u taj stan moći ući recimo moj sin ili tako dalje. Ali neki eto i u ovim godinama rješavaju u zadnje vrijeme stambene probleme u velikim dimenzijama, u velikom broju kvadrata ne znam je li stambene štednje ili ne? Ne znam koliko je vama poznato u vašoj stranci gospodin Milanović isto tako rješava te neke stambene probleme u dosta značajnom obimu. Ne znam da li stambenom štednjom. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Nevenka Majdenić, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje usklađuje se naše zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU, ali isto tako ovo je zaista jedna od mjera poticanja, odnosno razvoja gospodarstva poticane stanogradnje. Naime, potreba za izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje proizlazi jednostavno iz činjenice da Hrvatska želi li ispuniti uvjete za ulazak u EU, a to uopće nije sporno, mora prilagoditi svoje zakonodavstvo pravnim stečevinama EU. U tom smislu odredbu zakona koja definira stambenog štedišu bilo je potrebno izmijeniti na način da stambeni štediša može biti osim državljanina RH i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u RH. Time Hrvatska ujedno postiže dodatnu usklađenost zakona sa odredbama Ugovora o europskoj zajednici, glava 3. te se ispunjavaju obveze koje je preuzela u poglavlju 4. sloboda kretanja kapitala. U poglavlju 3. poslovanje stambenih štedionica čl. 10 dodaju se dakle nove točke 6. i 7. koje proširuju poslove koje stambene štedionice mogu obavljati, a to su 6. odobravati kredite izvođačima koji temeljem zakona koji uređuje građenje mogu obavljati građevinsku djelatnost i to za projekte stanogradnje u RH za zadovoljenje stambenih potreba stambenih štediša ukupno do iznosa jamstvenog kapitala stambene štedionice. 7. obavljati poslove zastupanja osiguranja u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje u dijelu vezanom za banke koji se odnosi na obavljanje djelatnosti zastupanja osiguranju. Ostale izmjene koje se predlažu u ovom zakonu odnose se uglavnom na nomotehničko dotjerivanje i usklađivanje sa Zakonom o kreditnim institucijama kojim se uređuje i poslovanje stambenih štedionica kao oblika kreditnih institucija. Treba podsjetiti da ovom prijedlogu zakona očitovalo se i 5 saborskih odbora. Odbor za europske integracije, Odbor za lokalnu i područnu samoupravu, Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i proračun i da nijedan od stručnih radnih tijela Sabora nije imao primjedbe nego su predložili da se on prihvati u predloženom tekstu i postupku. Evo jedino treba podsjetiti da je na Odboru za financije i proračun istaknuto da u RH samo 14% populacije ima stambenu štednju dok u nekim zemljama EU taj postotak iznosi oko 60%. Dakle, iz navedenog proizlazi da da sustav nije realizirao sav svoj potencijal, da ima dovoljno prostora za unapređenje sustava poticajne stambene štednje, a treba reći i da je upravo sada vrijeme za poticanje stambenih štedionica jer su tipični stambeni krediti pokazali da se odobravaju dakle uz varijabilne kamatne stope, financirani su iz inozemnih izvora kojih je naravno sve manje i naravno da je poticana stambena štednja da je zaista pravi način za stambenu izgradnju jesu kamate fiksne, a dakle štednja domaća i dugoročna. Na osnovu svega iznijetog ja predlažem da se ovaj zakon prihvati po hitnom postupku kako bismo na vrijeme mogli završiti one preuzete obveze u postupku pridruživanja EU. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Pa sustav Pa sustav poticajne štednje koji je uveden u RH od 1998. godine svakako nije polučio one rezultate koji su se očekivali uvođenjem tog zakona, a to je prije svega rješavanje stambenog pitanja građana slabijeg imovinskog stanja uz potporu države. Dokaz tome je da je u RH svega oko 14% građana sklopilo Ugovor o stambenoj štednji dok je primjerice u Češkoj 55% građana sklopilo te ugovore i upravo taj sustav se smatra iznimno uspješnim. Zaključak je da osmišljeni sustav štednje te poticane stanogradnje u našoj zemlji ipak nije do kraja dobro smišljen, odnosno da nisu iskorišteni svi potencijali sustava poticajne stambene štednje. razloga svakako ima više, a jedan od osnovnih je prerano i preveliko smanjivanje poticaja tijekom 2005. godine kada je poticaj smanjen sa 1250 kuna na 750 i što je još veći problem to je primjena tog smanjivanja išla retroaktivno, znači odnosila se i na one ugovore koji su bili zaključeni ranije. Osim toga RH u trenutku kada je sustav poticajne stambene štednje trebao postati glavni izvor stambenih kredita, to mislim na period od 2005. do 2008. godine, dogodile su se povoljnije okolnosti za banke, globalni pad kamatne stope, velika likvidnost u bankarskom sustavu što je bankama omogućilo lak pristup jeftinijim inozemnim izvorima te je za posljedicu imalo ekspanziju bankarskih stambenih kredita uz vrlo povoljne Tako su se građani okrenuli bankama, a rast stambenih štedionica je stagnirao. I upravo zbog toga sustav poticajne stambene štednje dosada nije odigrao važniju ulogu u poticanju rješavanja stambenih problema hrvatskih građana slabijeg imovinskog stanja, a što mu je bila osnovna zadaća te isto tako nije uspio proizvesti pozitivne ekonomske učinke za gospodarstvo, državni proračun i društvo u cjelini. Tako da iz navedenog proizlazi da mogućnost poticajne štednje kreditiranja nisu u potpunosti iskorišteni i upravo zbog toga iznimno je važna ova izmjena zakona kojim se stambenim štedionicama omogućava odobravanje odobravanje kredita izvođačima koji temeljem zakona koji uređuje građenje mogu obavljati građevinsku djelatnost i to za projekte stanogradnje u RH, a u svrhu zadovoljavanja stambenih potreba stambenih štediša i to ukupno do iznosa jamstvenog kapitala stambene štedionice. Time se omogućava da se stanovi grade za unaprijed poznatog kupca sa predvidivim izvorom financiranja. Sustav poticajne štednje za koji se prije par godina govorilo da bi se trebalo ukinuti trebalo bi u svakom slučaju iz tih svih razloga koje sam navela i promijeniti, ali za njegovu promjenu nije dovoljna samo ova izmjena zakona koja je sada pred nama već je trebalo svakako povećati iznos državnih poticaja jer se pokazalo da su direktni ili indirektni pozitivni učinci za državi je proračun za osnovne poticajne štednje bili dva puta veći od neto isplaćenih izdataka za državna poticajna sredstva. I upravo zbog toga potrebno je iznalaženje novih rješenja, jer pod ovim uvjetima poticajna stambena štednja neće polučiti potrebne, odnosno dobre rezultate. Hvala lijepa. Hvala vam Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Pa stambena štednja je najpovoljniji oblik štednje, jer osim kamate od 2% godišnje dobiva se i još 15% državni poticajnih sredstava za uplatu do 5 tisuća kuna godišnje. Stambena štednja može se iskoristiti u cilju bržeg gospodarskog razvoja Hrvatske, jer se kroz nju može živjeti, odnosno odlediti zamrznuti građevinski sektor, a ujedno se i državi kroz poreze mnogo više vraća nego što je ona uložila kroz poticaje. Prema svim analizama preko stambene štednje može se doći do višestruke koristi i to od samog štediše preko građevinskog sektora do same države kao što sam rekao povećavaju porezni prihodi. Nažalost danas u Hrvatskoj što smo već čuli u niz rasprava u sustavu stambene štednje uključeno je negdje oko 600 tisuća građana što je nekih 14% stanovništva, dok eto ovdje je Češka isto tako spomenuta kao jedan pozitivan primjer je 55% stanovništva je uključeno u stambenu štednju. Moguće i da će se poslije ovih izmjena Zakona o stambenoj štednji, a koja će se primijeniti ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju povećati broj stambenih štediša, jer tada osim hrvatskih državljana moći stambeno štedjeti i svi oni, znači svaka osoba sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ali to će isto vrijediti i za građane Hrvatske koji će se naći živjeti u nekoj zemlji članici Europske unije 5 stambenih štedionica koliko ih trenutno radi u Hrvatskoj su posljednje tri i pol godine plasirale nekih 3,5 milijardi kuna stambenog kredita, a oko 15 tisuća je preko stambene štedionice dobilo krov nad glavom, odnosno riješilo svoje osnovno egzistencijalno pitanje, a to je pitanje stanovanja. Na kraju smatram da treba građane poticati na stambenu štednju i u tome mislim da može itekako značajno doprinijeti država, a posebno ako bi povećala godišnji poticaj sa sadašnjih tih 15% na 25 ili 30% kao što je to bilo 2005. godine. Time bi se sigurno dodatno ojačao i sektor graditeljstva, znači veći gospodarski efekt i država bi višestruko zaradila kroz naplatu poreza, a bili bi i primjer koliko god je kapitalizam surov što se tiče socijalnih potreba građana, jer gleda samo svoj profit, da se ipak u tom surovom kapitalizmu može voditi računa o osnovnim socijalnim potrebama građana, a kud ćeš osnovnije od rješavanja znači osnovne egzistencije, a to je stambeno pitanje. Hvala lijepo. lijepa. Gospodine predsjedavajući, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Zakon koji omogućuje osnivanje specijaliziranih kreditnih institucija, odnosno stambenih štedionica stupio je na snagu 1. siječnja '98. U Republici Hrvatskoj danas postoji 5 stambenih štedionica, danas je bilo govora o tome i to prva Stambena štedionica Wüstenrot, RBA, PBZ i HPB. Prema našem zakonu koji je trenutno na snazi stambena štednja je prikupljanje sredstava od domaće fizičke i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba građana, odobravanje kredita za stanogradnju hrvatskim državljanima uz financijsku potporu države na području naše države. Ugovorom o stambenoj štednji potvrđuje se ugovorna svota i obvezatan rok štednje, a ovisi o roku štednje koji ne može biti kraći od dvije godine. Za uplaćene uloge stambene štednje sukladno zakonom jamči stambena štedionica, a stambene štedionice sukladno zakonu o osiguranje depozita podliježe obvezi osiguranja depozita kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Na iznose uplaćenih štednih uloga stambenim štedišama iz državnog proračuna isplatit će se državna poticajna sredstva u iznosu od 15% te uplaćenog uloga stambene štednje a najviše od 5 tisuća kuna u jednoj godini. Izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj štednji, državnom poticaju stambene štednje iz 2005. godine omogućeno je stambenim štedionicama odobravanje kredita za međufinanciranje stambenim štedišama, jer je kod njih interes bio znatno veći nego je to kod općina i gradova kojima je i prije donošenja toga zakona bilo dozvoljene predfinanciranje. Uvođenjem međufinanciranja smanjilo se razdoblje štednje za sve stambene štediše koji žele realizirati kredit, jer više nije potrebna štednja od dvije godine da bi se steklo pravo na stambeni kredit, već stambene štediše imaju mogućnost prije isteka potrebnog potrebnog roka stambene štednje dobiti stambeni kredit. Međutim, zakonom je uređeno da stambeni štediša može biti samo hrvatski državljanin. U pregovorima u poglavlju 4. – Sloboda kretanja kapitala Republika Hrvatska se obvezala se ukinuti sve odredbe koje diskriminiraju druge države članice. Slijedom toga uredba zakona koja definira stambenog štedišu bilo je potrebno izmijeniti na način da stambeni štediša može biti osim državljanina RH i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u RH, čime se postiže puna usklađenost zakona sa odredbama ugovora Europske zajednice. Također ovim zakonom dopušta se stambenim štedionicama odobravanje kredita izvođačima koji mogu obavljati građevinsku djelatnost i to za projekte stanogradnje u Republici Hrvatskoj za zadovoljavanje stambenih potreba stambenih štediša i to ukupnog iznosa jamstvenog kapitala stambene štedionice. Stambena štednja je u svakom slučaju dobra stvar u našoj državi i naravno u jednoj sinergiji sa projektima poticajne stanogradnje sigurno da može bitno pridonijeti na bržem rješavanju stambenih pitanja pogotovo mlađih osoba. Naravno ako su se uključili kao što je ovdje bilo i prije govoreno u to i roditelji gdje su već i prije mogli pomoći djeci oko toga. Realno je očekivati da tamo negdje poslije 20-te godine kao što je to i u zapadnom svijetu će može, ako će nastaviti s tom štednjom steći jedan određeni dobar kapital da bi mogli kupiti i stambeni prostor. Ovog momenta znamo kakva je situacija sa stanovima, bilo je govoreno ovdje maloprije. No međutim, i ova stambena štednja i mjere poticajne stanogradnje mogu bitno doprinijeti ovoj situaciji gdje je možemo slobodno reći jednog momenta u velikom dijelu zamrla građevinska aktivnost. Znamo u kakvoj su situaciji sada građevinske firme i treba sigurno iskoristiti te potencijale i rezerve kako bi već ovu godinu jer nema, građevinari stvarno nemaju puno vremena čekati da se pokrene i dalje potrebita stanogradnja u našoj državi. Ovdje je bilo govoreno i o višku stanova koji trenutno se nalazi na tržištu, no međutim još jedanput kažem cijene su izvođači već sada dosta snizili i nerealno je očekivati da će se te cijene moći snižavati u nedogled jer na kraju krajeva i ti krediti koje su izvođači uzimali i cijena koštanja tih stanova neće sigurno dozvoliti ali nije sigurno interes nekome da i kompletne građevinske operative pojedinih firmi odlaze u stečaj jer tog momenta onda nema korist nikakvu. Zato kažem ovaj vid štednje je sigurno dobar. Naravno i poslije može i ne treba štediša uzeti kredit, može uzeti kasnije i komercijalne kredite ali u svakom slučaju je jedan dobar vid da kažem mladi ljudi mogu na lakši način danas sutra kupiti svoje kvadratne metre stambenog prostora. Iz svega iznijetoga ovaj zakon sigurno treba podržati i ja ću glasati za. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Davor Bernardić. Nema ga. Gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, cijenjeni kolegice i kolege. Nemoguće je započeti bilo koju temu koja se dotiče ekonomije a da se ne spomene kriza. Pa kako bih naglasio da su posljedice krize nesagledive, da su se one odrazile na sva nacionalna gospodarstva pa tako i na svjetsko gospodarstvo. Ekonomska povijest ne pozna da je toliko mali broj gospodarskih subjekata, toliko mali broj poduzetnika investicijskih fondova, brokera investicijskih banaka prouzročio toliko štete i boli velikom broju stanovništva kao što je to ova kriza. Jedan relativno mali broj pohlepnih, neodgovornih i bahatih institucija i pojedinaca doveli su do toga da jauče skoro cijeli svijet a ne jauču samo opet pojedinci koju ovu opću krizu zlorabe za svoju individualnu korist. Nastradale su mnoge djelatnosti, stanogradnja posebno. Stanogradnja je i u Hrvatskoj nastradala, teško pogođena, pad gospodarske aktivnosti je u svim segmentima ali u stanogradnji izraženo. okvir zakonski koji pridonosi oživljavanju gospodarske aktivnosti svakako treba podržati, tako i ovaj. Apsolutno ga podržavam jer stanogradnja je vrlo bitna u ukupnoj gospodarskoj djelatnosti padom pokretanja stanogradnje pokreće se kompletan ciklus a s obzirom i imajući u vidu, već smo čuli od kolegice Majdenić, da je broj štediša u Hrvatskoj u stambenim štedionicama znatno manji i ispod prosjeka europskih zemalja kod nas 14%, primjerice u Češkoj 60%. Jedna od većih ipak uloga u stanogradnji ipak otpada osim na stambene štedionice i na poslovne banke. Još uvijek najvažniji čimbenik za pokretanje stanogradnje i stanograđevne aktivnosti su su uvjeti kreditiranja stanogradnje kod poslovnih banaka. A ti uvjeti su nepovoljni i to izrazito nepovoljni. Nepovoljni su i zbog toga što su visoke kamatne stope a ne samo zbog tih kamatnih stopa do pada aktivnosti u stanogradnji je došlo i zbog još nekoliko razloga koje valja svakako spomenuti a to je pad kupovne moći stanovništva, visoka cijena stanova i elastična potražnja koja reagira na cijenu. Isto tako, sve više nezaposlenih ali i loša kvaliteta izvedbe najjeftinijih stanova. Ovaj prijedlog zakona je jedna od mjera za poticanje gospodarske aktivnosti i sa proširenjem baze da se štedišama ne smatra samo državljanin Republike Hrvatske nego i sve fizičke osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i sa uvođenjem nove mogućnosti da se stambene štedionice mogu kreditirati i stanogradnju svakako će pridonijeti razvoju stanogradnje. Ali s obzirom da još uvijek u najvećoj mjeri ovisi mogućnost kupnje stana od poslovnih banaka cijena kamatnih stopa je iznimno neprihvatljiva i ona je glavni razlog slabog slabog kreditnog plasmana u stanogradnji. A razloga visokim kamatnim stopama ima više ali bih istaknuo samo dva a to je iznimno i visoke marže poslovnih banaka ali isto tako i regulatorne mjere središnje banke koje opterećuju poslovne banke dodatno. Nema niti jednog racionalnog i ekonomskog razloga da stopa obvezne pričuve poslovnih banaka kod središnje banke za stambene kredite bude na razini svih drugih plasmana. U ovakvoj situaciji nužno je reagirati i smanjiti tu stopu na 2% koliko je u zemljama Europske unije za a istodobno povećavati stopu obvezne pričuve na one kreditne plasmane koji toliko ne pridonose nacionalnoj ekonomiji kao što su plasmani u poslovne udjele, za kupnju poslovnih udjela i za kupnju dionica drugih trgovačkih društava. Nema nikakvih razloga da se selektivnom politikom ta obvezna pričuva poveća i na 30% ali ovdje za stambene kredite je nužno smanjiti na 2% čime bi se veliki prostor dobio za snižavanje kamatnih stopa na stambene kredite. Ako ikome treba kredit treba onomu koji nema svog doma. Ako ikome treba kredit treba onome koji hoće kupiti sebi stan. Tu je nužno, ovaj će zakon sigurno pridonijeti tome ali tu su nužne i šire mjere i stambeni krediti moraju imati posebni tretman i kod poslovnih banaka i kod Vlade, i kod monetarne politike. Takvim pristupom banke, središnja banka i zakonodavstvo neće samo pomoći čovjeku kao pojedincu. Pomoći će općem dobru, pomoći će gospodarstvu, pomoći će pokretanju i porastu gospodarske aktivnosti, a isto tako i u tom slučaju poslovne banke će relativno pristojno zaraditi. Krajnje je vrijeme da banke prestanu biti mjesto gdje ćete dobiti kredit kad dokažete da vam kredit ne treba. Hvala lijepo.

Dakle, govorimo o važnom zakonu koji regulira stambenu štednju sa namjerom rješavanja stambenih potreba građana uz financijsku potporu države na području Hrvatske. Radi se također o posebno namjenskoj štednji prikupljenoj od domaćih fizičkih i pravnih osoba odobravanjem kredita za stanogradnju. Stambenim štedišama i korisnikom kredita mogu postati hrvatski državljani kao i općine i gradovi koji se tim sredstvima koriste za izgradnju stanova radi rješavanja stambenog pitanja za građane slabijeg imovinskog stanja. Ranije kroz raspravu, u ime kluba HDSSB-a gospodin Boro Grubišić je kazao da će i nisam si htjela oduzimati vrijeme u replici, ali sada ću kazati da definitivno amandman kojega će uputiti prema predlagatelju na na članak 3., gospodin Grubišić reći ću vam i primjer grada Šibenika koji je također iz proračunskih sredstava pronašao jedan model kod kupnje prostora za recimo društvo šibenčana i građana grada Šibenika kako bi pomogao upravo sa svrhom vašeg amandmana kojeg ćete uputiti u odnosu na članak 3. Ugovorom o stambenoj štednji utvrđuje se ugovorna svota i obveza rok štednje koji ne može biti kraći od dvije godine i nakon protoka roka štednje stambeni štediša može sklopiti ugovor o stambenom kreditu. Na iznose uplaćenih štednih uloga isplaćuju se državna poticajna sredstva u iznosu od 15% od uplaćenih uloga stambene štednje, a najviše do iznosa od 5 tisuća kuna u jednoj kalendarskoj godini, odnosno najviši iznos državnih poticajnih sredstava kojega može ostvariti štediša u tijeku jedne kalendarske godine koji iznosi 750 kuna. Izmjene i dopune Zakona o stambenoj štednji iz 2005. godine, također smo čuli, omogućavaju stambenim štedionicama odobravati kredite za međufinanciranje stambenim štedišama. Taj model, odnosno to međufinanciranje skraćuje vrijeme štednje za sve štediše koji žele realizirati kredit, dakle kraće od dvije godine. Ovim zakonom Hrvatska ispunjava svoje preuzete obveze, također smo čuli i standarde u pristupanju ulaska u Europsku uniju. Još jedna je novina, mogućnost da štedionice odobravaju kredite za zadovoljavanje potreba stambenih štediša do iznosa jamstvenog kapitala kapitala stambene štedionice. Ali se ipak mora naglasiti da se ovim zakonom dopušta stambenim štedionicama odobravanje kredita, također čuli, izvođačima koji imaju dozvole baviti se građevinskom djelatnošću za stanogradnju do zadovoljavanja stambenih potreba štedišama do ukupnog iznosa jamstvenog kapitala. Donošenjem novoga zakona ispunja država svoju važnu obvezu prema građanima tako što osigurava uvjete za rješavanje stambenih pitanja. On će značajno utjecati na stambenu izgradnju i posebno motivirati mlade ljude i dodatno ih osnažiti na rješavanje stambenog pitanja kada znamo koliko je to važno životno pitanje. U susjednim zemljama, konkretnije na sjeveru želi se i već je postignuta zapravo dimenzija da su štediše prijatelji štednje, da stambene štedionice funkcioniraju kao kase uzajamne pomoći i značajno utječu na stambenu izgradnju. Ja ću svakako podržati donošenje ovoga zakona u kojem će biti objedinjeno, odnosno u kojem je objedinjeno prvo i drugo čitanje i donošenje ovoga zakona u hitnoj proceduri. Hvala vam lijepa. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Zdravko Marić. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Evo na kraju samo da se zahvalim na raspravi. Čuli smo dosta zanimljivih opaski, komentara, sugestija koje će Vlada i Ministarstvo financija sigurno razmotriti. Čuli smo isto tako razne rezultate istraživanja koje uglavnom dolaze iz samog sektora financijskog, dakle od stambenih štedionica i naravno da tu ima određen jedan dio i pristranosti u smislu ukupnih učinaka stambene štednje. Nesumnjivo je da postoje određeni pozitivni učinci, ali mi u Ministarstvu financija apsolutno razmatramo kompletne dakle ipak nekakvu malo i šire aspekte stambene štednje. Isto tako, drago mi je da ste u raspravi prepoznali napore Vlade da i putem ovog zakona zapravo aktivno sudjeluje, odnosno sa jednom proaktivnom mjerom dodatno potiče tu gospodarsku aktivnost prije svega u ovom smislu građevinsku aktivnost. Dakle, ono što sam rekao i u uvodnoj riječi, dakle da se stambenim štedionicama omogućuje da mogu participirati odnosno sudjelovati u ulaganju svojih sredstava u građevinske pothvate, naravno za stambene jedinice koji su namijenjeni njihovim komitentima odnosno štedišama. To je sigurno jedna od mjera koja može dodatno pozitivno i stimulativno djelovati na ukupnu građevinsku djelatnost, a isto tako mogu odmah reći da i ta građevinska djelatnost sigurno je jedna od djelatnosti koja je obuhvaćena i ovim mjerama za gospodarski oporavak i razvitak, odnosno modelima financiranja. Jedan od njih ćemo i sutra vjerujem ujutro već raspravljati. Što se tiče, evo uvaženog zastupnika nema trenutno u sabornici, ali vezano za njegov komentar i uloženi amandman, dakle mislimo da što se toga tiče samog amandmana, ja ću naravno to ponoviti i kad se bude glasalo o zakonu, ali zapravo ovo što je predloženo već je sadržano na neki način u samom tekstu postojećeg zakona i zapravo tumačenjem postojećih odredbi možemo doći do njegovog ispunjenja iako, ponavljam još jedanput, sam pojam humanitarne svrhe obzirom da je poprilično širok stvara i određenu jednu pravnu dvojbu. Evo još jedanput hvala lijepo svima na sugestijama i komentarima. Hvala. Zaključujem raspravu.